Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Izvolite! Ministar unutarnjih poslova

izmjena i dopuna Zakona o policiji. Zakon o policiji posljednji koji je objavljen u "Narodnim novinama" 129/00. godine u svom poglavlju II. Organizacija policije u člancima od 11. do 15. sadrži sadrži odredbe o organizaciji policije u Republici Hrvatskoj te o načinu upravljanja ustrojstvenim jedinicama policije. Tako je člankom 12. propisano kako se za obavljanje poslova policija u Ministarstvu unutarnjih poslova osniva ravnateljstvo policije a radom kojega upravlja pomoćnik ministra ravnatelj. Navedene odredbe u cijelosti su bile usklađene s tada važećim odredbama članka 43. i 44. Zakona o sustavu državne uprave kojima je propisano kako se u ministarstvima u pravilu osnivaju uprave, zavodi i ravnateljstva kao upravne organizacije u sastavu ministarstva radom kojih upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra. Međutim, novi Zakon o državnim službenicima člankom 151. drukčije je normirao status pojedinih državnih dužnosnika nakon čega su doneseni i drugi propisima kojima je izvršeno usklađivanje ove materije s citiranom odredbom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primopredaji vlasti te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave. Jedna od spomenutih promjena statusa pojedinih državnih dužnosnika koja proizlazi iz odredaba ranije citiranih propisa ogleda se u tome da se dosadašnji položaj pomoćnika ministra ukidaju a radom upravnih organizacija u sastavu ministarstva upravljat će ravnatelji. S tim u vezi bilo je potrebno pristupiti ovoj manjoj izmjeni i usklađivanju odredbi Zakona o policiji s odredbama kasnije donesenih propisa na način da se predloženim zakonom propiše kako će radom ravnateljstva policije upravljati glavni ravnatelj policije. U svezi naziva glavni ravnatelj policije za napomenuti je kako je u Ministarstvu unutarnjih poslova u tijeku ustrojavanje upravnih organizacija a kao preduvjet izmjene i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova je i ova izmjena Zakona o policiji, novih ustrojavanja upravnih organizacija uprava na čijem čelu će biti ravnatelji. S tim u vezi predlagatelj je stava da je u odnosu na ravnatelje ostalih upravnih organizacija u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova potrebno učiniti i nazivnu distinkciju budući da se radi o djelatnosti u kojoj je vrlo bitno i jasno i precizno utvrditi i ovlasti i odgovornosti pojedine funkcije imajući u vidu odgovornosti i ovlasti glavnog ravnatelja policije značaj poslova koji se obavljaju u ravnateljstvu policije, veličinu te ustrojstvene jedinice i broj policijskih službenika čijim radom upravlja. predlagač predlaže da se dosadašnji ravnatelj policije pomoćnik ministra naziva glavni ravnatelj policije. Napominjem da ovo nije zadnja izmjena Zakona o policiji. Zakon o policiji doživjet će svoju cjelovitu izmjenu ali nakon jedne šire javne i stručne rasprave a ova promjena Zakona o policiji nužna je radi usklađivanja usklađivanja sa gore navedenim zakonima te kao preduvjet za Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva policije pa predlažem u ime Vlade Republike Hrvatske da poduprete ovu promjenu Zakona o policiji. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Ne. Otvaram raspravu. Najprije klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Vladimir Ivković.

u novom sustavu svi pomoćnici ministara u svim ministarstvima pa tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova postaju ravnatelji a isto tako je očito da posao koji je obavljao dosadašnji ravnatelj zaslužuje razliku i u nazivlju a i u statusu i u sustavu državne uprave pa zbog toga je nesporno da treba odvojiti i u nazivlju a i u funkciji glavnog ravnatelja od ostalih ravnatelja u svim ministarstvima a posebno u ministarstvima odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i unutar poslova upravnih organizacija u sustavu ministarstva. S obzirom da su same zadaće ravnateljstva, praćenja analize stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta, usklađivanje i usmjeravanje pa sve do donošenja posebnih propisa, briga, o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim okolnostima, glavni ravnatelj je u svakom slučaju najbitnija karika u radu policije. I zbog toga, i zbog onih poslova koji su do sada na neki način bili uspješni prema analizama obavljani na području kriminaliteta smatram da je, u svoj ime a i u ime Kluba da ovaj Zakon odnosno, dopuna kratka Zakona zadržava i zaslužuje podršku. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre. U ime Kluba zastupnika SDP-a moram prije svega reći da mi nismo skloni ovakvoj izmjeni Zakona o policiji, odnosno izmjeni jedne riječi, jer se zapravo radi isključivo o nazivlju, odnosno o tituli. Upravo koristeći obrazloženje koje je maloprije dao i gospodin ministar a to je da je potrebno ozbiljno i temeljito promijeniti Zakon o policiji. To bi zapravo trebala biti prava stvar a ne da posežemo za tim da bi izmjena jedne riječi koja sadržajno ne nosi nikakvu promjenu uređivali jedno područje koje je zaista ozbiljno i važno. Ono što ste mogli primijetiti u obrazloženju ovoga Zakona čak su navedeni i članci Zakona koji se ne mijenjaju tako ni članak 11. kao što ni članak 13. nisu podložni promjeni iako vam piše uredno da su to odredbe važećeg Zakona koje će biti promijenjene. I samo jedna riječ na kraju isključivo radi titule. Mi smo skloni da se status i važnost koju ravnatelj policije ima, odnosno rukovođenje, ja ću reći jednom ogromnom organizacijom koja ima 21 tisuću cca. ljudi, od kojih je 20 naoružano ili sa ovlaštenjem, zahtijeva njegovo drugačiji položaj i status. I tu bi se vjerojatno mogli složiti. Ovakva situacija u kojoj je promijenjeno isključivo njegovo ime, iako je i do sada upravljao upravnom organizacijom koja se zove ravnateljstvo policije. I ukoliko je ista stvar, a to znači da će i dalje biti ravnatelj policije sam dodatak glavni, neće učiniti puno na promjeni njegove pozicije. A pozicija ravnatelja policije, ako mogu to slikovito prikazati, upravo je u suprotnosti s onim zašto se stalno zalažemo a to je depolitizacija i u skladu sa europskim standardima namjere da ta funkcija bude zaista bez, bez, sada ću navesti onog drugog pomoćnika radi kojeg se radi distinkcija a to znači, pomoćnika za pravne, kadrovske i materijalno-financijske poslove. Naime, ravnatelj policije je jedna od osoba koja ima odgovornost ali prava nema. To znači njegovo rukovođenje tom, najvećom, ja ću je nazvati tvrtkom u Hrvatskoj jer nema niti jedne koja ima 21 tisuću ljudi, zapravo dolazi do situacije da mu odluku o materijalno financijskim poslovima donosi netko tko je istog ranga kao i on. S druge strane niti jedno kadrovsko rješenje zapravo bez potpisa ministra unutarnjih poslova a isto tako uz suglasnosti i na neki način zajednički mora dijeliti sa pomoćnikom za kadrovske poslove. Svakog četvrtka slikovito Vlada može smijeniti ravnatelja policije. I upravo tu leži ona situacija da bi trebalo njegov status promijeniti na način da bude izjednačen u rangu najmanje kao što su to ravnatelji sigurnosnih agencija. Ukoliko bi ravnatelj policije bio u situaciji da bude na mandatu, bez obzira na to tko prije toga dao mišljenje ili koga predložio, to po meni uopće nije sporno, državni je službenik, a da to radi Vlada, ali ono što je najbitnije, time bi se pojačala zapravo njegova sigurnost ali sigurno i samostalnost policije u onome dijelu koje se od nje zahtjeva odgovornost pa se moraju dati i čelnom čovjeku i prava. Također, u samom obrazloženju Zakona preudiciraju se i najavljuju promjene o nekim novim upravnim organizacijama unutar Ministarstva unutarnjih poslova. Treba znati da ta, te upravne organizacije tamo i postoje. Prema tome, pretpostavljam da se ne radi o novim upravnim organizacijama unutar policije. Ono šta također želim istaknuti a to je da se zaboravljajući promijeniti onu zadnju točku u tom istom članku koji regulira da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra unutarnjih poslova imenuje i razrješuje ravnatelja, opet dolazimo do situacije da se javni natječaj kao nešto što je proklamirano i što u krajnjem slučaju očekujemo da će sve za sve državne službenike biti …/Govornik Također, ovo nije prvi put zapravo da radi jednog imena ili osobe dolazimo do situacije da se poseže za ovakvim izmjenama, ja ću podsjetiti da je bila izmišljena ona uprava za sigurnosne poslove. Neću ime spominjati ali bitno je da ovaj Zakon nepotreban pokazuje da je situacija takva da se pokušava jezičnom distikcijom promijeniti, a mislim da je potrebno zaista ravnatelja policije dovesti u situaciju da ne ovisi, kažem, o mogućoj promjeni čak i na telefonskoj sjednici svakog dana a ne samo četvrtkom. Obalna straža, policijska akademija, odnos drugih pomoćnika unutar Ministarstva unutarnjih poslova, odnos sa USKOKOM, najave osnivanja FBI, također državljanstvo, šengenska granica, pristup Europskoj uniji, sve su to teme za koje je potrebno zaista napraviti napor. I slažem se da Zakon o policiji traži temeljitu izmjenu a ne ovu kozmetičku promjenu. I ja ovu svoju raspravu završavam, zahvaljujem se. S time da napominjem da mi nećemo podržati ovakvu izmjenu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, pozdravljam vas, evo, nakon uskršnjih blagdana da smo opet u radnoj atmosferi. I evo prva točka naše današnje sjednice, odnosno nastavka sjednice je Izmjena Zakona o policiji. Na žalost, proteklih 10 dana daju nam za pravo da razgovaramo i malo šire o određenim problemima koji uznemiruju javnost da li realno ili objektivno ili putem senzacionalizističkog pisanja medija i stoga ću krenuti u svojoj raspravi sa prvom konstatacijom da ova rasprava bi se mogla voditi kroz oblik pitanja pitanja Vladi aktualnog sata. Ali mislim da u okviru ove točke mogu malo proširiti zapravo sa nekoliko svojih opservacija. Naime, ja moram reći da na žalost isto se slažem sa kolegom koji je govorio, postojećim koji je govorio u ime kluba, da bi bilo nužno temeljitije analizirati i Zakon o policiji, ali i čitav niz drugih akata i stanje koje imamo u organizaciji i problemima na terenu, funkcioniranja policije. Ali i stanja neću nazvati sigurnosti u Republici Hrvatskoj, ali hajde reći ću javnog reda i mira. Naime, ja moram reći da ja kao gradonačelnik evo sad u drugom mandatu, a ranije i kao zamjenik gradonačelnika, potpredsjednik vijeća u ovih 13 godina imao sam se prilike susresti i sa čitavim nizom promjena u načinu i funkcioniranju policije. Međutim, sve te promjene nisu donijele potreban kvalitet iz jednog jednostavnog razloga, jer s jedne strane popuna, a s druge organizacija i reorganizacije koje su gotovo bi moli reći statične na terenu uzrokuje određeno nezadovoljstvo od načelnika, gradonačelnika, pa i građana u krajnjem slučaju jer mi smo njihovi na neki način glasnogovornici s onim što imamo i kakve rezultate imamo u radu. Ovo ne treba shvatiti nadam se da ministar, ali i oni svi koji nas gledaju iz službe neće shvatiti kao kritiku djelatnicima, rukovodiocima i onima koji obavljaju dužnosti. Nego jednostavno kao potrebu da ih proanaliziramo i pronađemo najsvrsishovitija rješenja da bismo dobili funkcioniranje policijske službe na način kako to funkcionira u onim zemljama na koje se volimo pozivati, kojima težimo, a to je u zemljama Europske unije. Stoga, isto tako kao i predstavnik našeg kluba kolega Ostojić, mislim da je ovo jedna mala jako bitna kozmetička promjena. Ali očekujem i pozivam ministra da da omogući da i saborski odbor i Sabor na dnevni red dobije što prije osim izmjena zakona pod jedan ali ako neće to ići toliko brzo da pokušamo svi mi koji smo zainteresirani ili zainteresiraniji u Saboru zajednički sjesti sa predstavnicima ministarstva, ravnateljstva i doći do neke ali zajedničke crte koja bi trebala poboljšati i stanje sigurnosti i zadovoljiti i prouzročiti kao posljedice i veće zadovoljstvo i djelatnika u policiji koji su puno puta nezadovoljni zbog toga što na neke stvari ne mogu utjecati. I sad ću još malo proširiti, ali znam da me potpredsjednik neće prekinuti zbog toga s obzirom da ima razumijevanja za probleme službe, a to je i funkcioniranja koja dnevno slušamo mi koji smo u političkom životu angažiraniji, a to su odnosi između Državnog odvjetništva i odvjetništava, sudstva i policije. Mislim da tu ima problema koji obeshrabrujuće djeluju na djelatnike u policiji, koji djeluju kroz javne medije na način da se omalovažava ili ili nedovoljno cijeni napor i rezultat rada policijskih službenika i policijskih djelatnika, a da zapravo razlog za to nezadovoljstvo leži u nekim drugim institucijama i organima i državne represije. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege. Predloženim Zakonom o izmjenama Zakona o policiji vrši se usklađivanje Zakona o policiji sa Zakonom o sustavu državne uprave i novim Zakonom o državnim službenicima koji rekao bih na drugačiji način regulirat status pojedinih državnih dužnosnika. Promjene statusa pojedinih državnih dužnosnika dovode do ukidanja pomoćnika ravnatelja, a radom upravnih organizacija u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova upravljat će ravnatelj. S obzirom na navedeno postojeće odredbe članka 12. Zakona o policiji potrebno je izmijeniti kako bi se modificirao dosadašnji oblik upravljanja ravnateljstvom policije. Predlagatelj predloženim izmjenama Zakona o policiji uvodi novi naziv glavni ravnatelj policije kako bi se odredilo tko upravlja radom ravnateljstva policije. Ocjenjujem da je prijedlog opravdan i nužan, obzirom da su ustrojstvene jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova upravne organizacije odnosno uprave čijim radom rukovode ravnatelji. Tim više treba podržati stav predlagatelja i napraviti distinkciju glavnog ravnatelja policije u odnosu na ravnatelje upravnih organizacija s obzirom na odgovornost i ovlasti glavnog ravnatelja policije. Na temelju svega iznijetog mišljenja sam da predložene izmjene treba podržati i u hitnom postupku donijeti izmjene Zakona o policiji. Hvala. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nije nazočna, gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Pa evo dopustite mi u nekoliko riječi da se osvrnem na ovu kratku izmjenu Zakona o policiji. Obzirom da je pred nama najvjerojatnije jedan od najstarijih zakona, dakle on je donesen 2000. godine, punih devet godina, odnosno punih osam godina i njegova karakteristika je zapravo da je na određen način zacrtao ili trasirao u policiji sa nekakvim osnovnim načelima u smislu stvaranja moderne policije koja odgovara demokratskom društvu. Obzirom da vrijeme čini svoje i obzirom da je u ovom Saboru u proteklih osam godina doneseno niz zakona koji se na određeni način susreću sa Zakonom o policiji, ja moram biti iskren i kazati da sam ja očekivao da će izmjene Zakona o policiji pred ovim Saborom doći mnogo ranije. život čini svoje, zahtjevi su takvi kakvi jesu u smislu borbe protiv svih oblika kriminala, u smislu približavanja Europskoj uniji, granice i da sve to skupa ne nabrajam. I moram priznati da sam malo razočaran, kad evo nakon osam i nešto godina pred nas dolazi prva izmjena Zakona o policiji naglašavam donesenog 2000. godine i zapravo mijenja se jedan članak. Nije mi jasno sad što nam dolazi samo taj prijedlog sada i zašto nam ne dolaze eventualno i neki ostali prijedlozi. Koji su to ostali prijedlozi? Pa ostali su prijedlozi ono što smo imali prilike slušati, čitati i od strane bivšeg i sadašnjeg ministra u onom smislu da se priprema reorganizacija ministarstva, da će se formirati specijalni timovi, da će se ne znam formirati nekakvi posebni odjeli što je ako mene pitate svakako za pohvalu, ali mi zapravo nije jasno zašto nismo dobili jednu cjelovitu izmjenu zakona koji je trebao o onome što smo slušali protekle četiri godine, pet, zapravo sve skupa, koji nije to sve skupa dakle objedinio i da o tome povedemo jednu ozbiljnu raspravu. Tim prije što znam da su se u ministarstvu u nekoliko navrata pripremale izmjene zakona. Ja moram priznati da sam očekivao da kad nam dođu po prvi puta te izmjene Zakona o policiji na naše klupe, da ćemo dobiti jednu cjelovitu sliku i raspravu o onome šta je to policija u narednom periodu i šta je to policija prilikom ulaska Hrvatske u Europsku u Europsku uniju. Ja znam da su određene ispravke, prepravke, određeni podzakonski akti doneseni i da je zadirano u strukturu organizacije same policije pa i samog ravnateljstva policije mimo zakona. Ja bih sada tu mogao i nabrajati, ali neću. Jer ja znam da su neki organizacioni oblici koji danas postoje u policiji da nisu zakoniti, odnosno oni su pokriveni pravilnicima, ali istovremeno pravilnik ne korespondira korespondira sa zakonom. Evo ja ću samo reći jednu stvar koju sam ja očekivao i koja je već bila jasna negdje 2000. da će biti naredni korak možda za par godina, a to je ja sam očekivao da ćemo mi između ostaloga danas dobiti zapravo ono što je po meni najvažnije u smislu depolitizacije policije i što imaju sve suvremene policije ne samo Europe nego i dobrog dijela zemalja izvan Europe, a to je da će se policijski dužnosnici birati natječajem. Normalno ne mislim otvorenim natječajem nego internim natječajem. Ja ne znam ministre da li ste vi uspjeli naći, ali bivši ministar je sigurno negdje našao u svom stolu razrađene kriterije kriterije od toga recimo koji su uvjeti i prijedlog kriterija za ono što se kaže načelnika policijske postaje pa do ravnatelja policije. Ja se zapravo nadam da će idući korak u cijeloj ovoj priči zapravo biti između ostalog i jedan takav potez, jer mislim da je to zapravo jedini način uz prave kriterije da se garantira da će struka gospodariti sustavom. E sada što smo mi dobili danas na klupe? Mi smo danas dobili na klupe jednu realizaciju jedne ideje. Ako me pitate da li imam nešto protiv toga, ravnatelj policije ima status kojim predviđa i koji predviđa ova izmjena zakona onda kažem nemam ništa protiv. Ja mislim da ravnatelj policije mora imati veći status nego što ga ima danas i da ne može ostati u rangu pomoćnika ministra. Međutim meni se čini da je ta izmjena rađena malo na kilav način. Ja ne znam zašto niste išli samo sa jednom izmjenom zakona, da se izbriše recimo ono da ravnatelj više nije u rangu pomoćnika nego je ravnatelj u rangu recimo državnog tajnika i riješili ste sve probleme. Ovako ste sada stvar zakomplicirali. Vi anticipirate, odnosno pretpostavljate nekakvu budućnost, pretpostavljate budućnost da će se u MUP-u formirati, odnosno u policiji nekakve upravne jedinice kojih i danas imate, na čijem će čelu biti ravnatelji pa ćemo onda dobiti glavnog ravnatelja. Možda je trebalo promijeniti naziv jednostavno ako je problem što i u drugim ministarstvima i u drugim upravnim tijelima imamo ravnatelje onda smo mogli izmisliti nekakvo drugo ime, ne znam direktor ili nešto drugo. Zapravo na ovakav način ovom izmjenom po meni se čak i krši Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Vi se u uvodu pozivate na neke izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a istovremeno ne pretpostavljate i neke druge izmjene jer je taj zakon mijenjan još u dva navrata. Onda Zakon o policiji samo u jednom dijelu usklađujete sa Zakonom o državnim službenicima, a u nizu drugih pitanja gdje također taj zakon treba uskladiti sa Zakonom o službenicima ga ne usklađujete i tu se zapravo malo gubi na vjerodostojnosti. Po meni nepotrebno iz jednostavnog razloga, mi ćemo sada dobiti glavnog ravnatelja. Čemu će taj glavni ravnatelj biti glavniji kada u policiji nemate više ni jednog ravnatelja, kada u sustavu organizacije policije ne postoji ni jedan pomoćnik ministra. Prema tome ti pomoćnici ministra ne mogu biti ravnatelji dok se ne stvore nekakvi novi oblici ustroja ili dok se ne daju nekakvi novi nazivi. Netko je recimo tko čita više zakone, mogao bi zaključiti da će zapravo glavni ravnatelj biti ravnatelj nekim drugim ravnateljima u nekim drugim upravnim tijelima. Stoga mi se čini da zapravo ovo brzanje i na ovakav način nije bilo potrebno iz jednostavnog razloga ako se želilo ravnatelju dati status za koji i ja se slažem da ga treba imati i da ga zaslužuje onda je to trebalo kao što sam predložio, riješiti na drugi način. Ovako se zapravo otvara niz pitanja i ono što je po meni zapravo najvažnije, na određeni način stvara se neću reći nestabilnost, ali bolje reći nekompaktnost cijelog policijskog sustava. Jer sada vi imate zapravo jednu situaciju koja po meni neće biti dobra. Zašto? Zato jer unutar sustava sada će svi očekivati određene promjene, a nitko ne zna kakve promjene. Recimo tko će, šta će postati evo mene interesira, ako ravnatelj postaje glavni ravnatelj kako će se zvati sadašnji zamjenik ravnatelja. Hoće li oni postati ravnatelji? Dobro ako ne, kako će se recimo zvati načelnici upravnih uprava? Recimo hoće li načelnik KRIM-policije postati ravnatelj? Ali šta će onda biti zamjenik? zapravo otvorili ste niz pitanja u sustavu organiziranja i to u nekakvoj organizacijskoj shemi koji po meni nije dobar. Hvala lijepo. **Jarnjak, Gulić. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo ja bih se obratio s par riječi. Iako je odredbu Zakona o policiji potrebno uskladiti sa novim Zakonom o državnim službenicima čiji članak 115. drugačije normira status pojedinih državnih dužnosnika valja istaknuti kako za promjenu naziva čelnog čovjeka ravnateljstva policije postoje i cijeli niz drugih važnih argumenata. Naime ravnateljstvo policije kao upravna organizacija unutar Ministarstva unutarnjih poslova zasigurno je jedna od najvećih ako ne i najveća upravna organizacija u okviru jednog ministarstva u Republici Hrvatskoj. Policija na čijem čelu je ravnatelj policije odnosno nakon izmjena zakona glavni ravnatelj policije broji gotovo 20 tisuća pripadnika. Pored toga u cjelokupnoj strukturi obveza glavnog ravnatelja policije široka je lepeza poslova nadležnosti vrlo važnih za funkcioniranje državne uprave, ali što je još važnije za poštivanje vladavine prava je sloboda građana Republike Hrvatske. Iz brojnih akcija policije o kojima smo vrlo često slušali u posljednje vrijeme kao što su na primjer akcije "Dijagnoza", "Maestro", akcija "Učka", "Turist", "Put" itd. i brojne druge akcije vezane uz zapljenu velikih količina droga, krijumčarenje oružja, krivotvorenje novaca potvrđuju se obaveze glavnog ravnatelja policije, su puno šire od upravljanja ravnateljstvom policije, a posebno u segmentu koordinacije i usklađivanja aktivnosti policije sa drugim državnim tijelima. Naime poznato je kako se uspješnost borbe protiv svih težih oblika kriminaliteta posebno korupcije i organiziranog kriminaliteta ne može voditi bez uske suradnje policije sa državnim odvjetništvom, USKOK-om, poreznom upravom, carinskom upravom, državnim inspektoratom i drugim državnim tijelima te je itekako važno u kojoj se poziciji nalazi glavni ravnatelj policije u odnosu na čelnike ostalih institucija. Osim važnosti položaja glavnog ravnatelja policije u ustroju vlasti u Republici Hrvatskoj jednako tako je važno i u međunarodnim okvirima ulogu glavnog ravnatelja policije adekvatno pozicionirati. Stoga siguran sam da u provođenju reformi u poglavlju XXIV. – pravda, slobode i sigurnost pristupa pristupanju Europskoj uniji nije nevažno kakve ovlasti te koliko samostalnosti u svom radu i odlučivanju ima glavni ravnatelj policije. Isto tako važno je da njegova pozicija bude adekvatna pozicijama šefova policije drugih europskih država. To je bitno već i sada, a sa pristupanjem Uniji bit će još i više jer rad policije izlazi iz nacionalnih okvira i bazira se na međunarodnoj policijskoj suradnji, razmjeni podataka, zajedničkim operativnim akcijama i zajedničkim projektima. Zato je potrebno glavnog ravnatelja policije staviti u ravnopravni položaj šefova policija drugih europskih država. Stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici! Mislim da ovaj zakon ne bi trebao biti sporan iako se apsolutno slažem i sa gospodom Lučinom, Hanžekom, gospodinom Ostojićem da nam jedna ovakva kozmetička izmjena nije potrebna. Da li je riječ o ravnatelju ili glavnom ravnatelju stvar je jednojezičnog izričaja. Međutim bit je koliko je glavni ravnatelj, a samim time i policija učinkovita. Zapravo čitav ovaj zakon se svodi samo na tri članka. Znači ravnateljstvom upravlja glavni ravnatelj policije, članak 2. "Ravnatelj" zamjenjuje se riječima "glavni ravnatelj policije" u odgovarajućem padežu. I članak 3., ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". Međutim posao i to bi trebala biti suština te naše rasprave, koliko je taj glavni ravnatelj učinkovit u ovom trenutku? Koje su njegove obveze? Otprilike ovako, kako ih definira članak 12. 12. Zakona o policiji. Znači prati i analizira stanje sigurnosti pojava koje pogoduju nastanku, razvitku kriminaliteta, zatim usklađuje, usmjerava, nadzire rad izravno sudjeluje u obavljaju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava, briga o provođenju međunarodnih ugovora i da sada ne nabrajam sve druge obveze recimo hrvatske policije samim time i onih ljudi koji je vode. Tim poslovima se danas u ovoj zemlji bavi gospodin Benko. Ja se slažem da je riječ o profesionalcu iako pratimo rad policije u zadnje vrijeme vidim kao što je moj prethodnih i spomenuo da je intenziviran rad protiv nekih klasičnih oblika kriminala pogotovo kada je riječ o drogi. Pale su jako dobro organizirane skupine u Puli, u Rijeci, u Splitu, u Zadru i to je apsolutno što treba pozdraviti. Dapače treba ohrabriti, ohrabriti treba policiju da na tim poslovima ustraje. ustraje. Jasno da treba ohrabriti i roditelje te djece da ne šute, treba možda ohrabriti politiku da uvedemo testiranje na drogu za sve oblike pohađanja osnovne, srednje itd. škole, fakultete. Međutim, ono što je meni čudno da je 2007. u odnosu na 2006. bilo 6,4% manje kaznenih djela, znači prošle godine nego pretprošle godine. Meni je jasno da MUP ne uspijeva detektirati niti jednu pojavu kriminala u strukturama vlasti bilo da je riječ o recimo jednom "Brodosplitu" ili drugim tvrtkama od Hrvatskih cesta, voda pa do komunalnih poduzeća koja su nota bene u vlasništvu gradova, općina, županija. Ali ta politička ovisnost hrvatske policije, a ja je tako nekako vidim je štetna po društvu u po društvu u cjelini. I nije tu ja bih rekao strah kako je to definirao gospodin Ostojić od mogućnosti smjena ravnatelja policija na nekim telefonskim sjednicama. Ne. Nego tu ja zapravo vidim taj strah od jedne autocenzure koja se javlja u ljudima koji vode te institucije. Pa npr. gospodin Lučin dok je bio ministar unutrašnjih poslova, nije mu ni na kraj padala da smijeni na neki način gospodina Ostojića. Gospodina Benka kojega kojega je postavio ako se ja ne varam gospodin Mlinarić, bivši ministar unutrašnjih poslova naslijedio ga je na neki način ministar Kirin ili je Benko naslijedio Kirina da budem precizniji. I konačno gospodin Rončević isto tako se pouzda u usluge gospodina Benka. Međutim što ja želim ovom prilikom još istaknuti? Kada je riječ o tom političkom kriminalu u koji se ne usuđuje nitko dirnuti pa ni ravnatelj policije koji može biti siguran da ga nitko neće dirnuti sve do onog trenutka dok ne dira u politiku. Pogledajte recimo MUP po meni nije uspio detektirati niti jednu pojavu kriminala u strukturama vlasti, bilo da je riječ o Brodosplitu ili drugim hrvatskim tvrtkama, to sam već rekao. Pogledajmo još jedan detalj. Nakon što je jedan djelatnik ove LGT banke u Lichtensteinu prodao disketu njemačkoj tajnoj policiji u Lichtensteinu je mjesečni promet njihovih banaka sa 3 milijarde eura pao na 100 milijuna eura. Ista stvar nam se dešava u Brodosplitu. Dok ad acta ne stavimo pranje novca u tom brodogradilištu nitko s Brodosplitom neće zaključiti niti jedan ugovor o gradnji broda. Već dvije godine nije zaključen nijedan ugovor o narudžbi broda u Splitu. Brodogradilište ne funkcionira osim što povlači sanacijska i subvencijska sredstva iz državnog proračuna. Samo prošle i pretprošle godine po osnovu sanacije je povuklo milijardu 700 milijuna kuna koliko je riječki recimo "3. maj", "Uljanik" niti jednu kunu. I sada Uljanik treba privatizirati a ova dva će se valjda sanirati. Međutim, što imamo pravo? Mi imamo pravo tražiti da policija na neki način gasi i taj politički kriminal bilo iz devedesetih godina kada se prao novac za nabavku oružja, bilo kriminal iz pretvorbe, bilo ovo što se dešavalo nakon 2000., 2004. i tako dalje godine. U Lichtensteinu u ovom trenutku tvrtke, građani iz Hrvatske imaju 130 tvrtki. Samo general Zagorec na svoje ime ima osam takvih tvrtki. Drago Maček kojeg vezujemo uz taj Brodosplit također je klijent Lichtensteinskih bankara. Uvaženi naš kolega bivši gospodin Ivić Pašalić kreditira svoje poslove u Hrvatskoj preko Lichtensteina. U Lichtensteinu ima tvrtke i gospodin Goran Štrok itd. I mi prelazimo preko svega. Znamo što se radi sa tim tvrtkama, znamo zašto one služe i nikome ništa. Možda je taj Štrok i najmanje sporan iako je i on devedesetih nabavljao oružje za hrvatsku vojsku kao i njegov otac onda za cijelu Jugoslaviju. Međutim, ako ništa drugo barem je radio neko vrijeme u inozemstvu. Ali kada državni službenik, funkcionar, dužnosnik, svejedno sa mjesečnom plaćom od 12, 14, maksimalno 16 tisuća kuna pokreće posao od 20, 30, 50 milijuna eura ili neki od njih 100 ili 150 milijuna eura ja bih se čak usudio reći da to ništa ne govori o tim pojedincima koliko to govori o vlasti koja ih štiti i koja im to omogućuje. Valjda po logici bolje da šutimo jer i oni jako toga puno znaju o nama. Jasno, ovi koje bi se trebalo pitati odakle im taj novac reći će otprilike pa koja je razlika između nas i onih koji su devedesetih godina sudjelovali u pretvorbi i koji su preko noći postali stupovi društva a u čemu su podjednako sudjelovali, da ne bi tu bilo nikakve zabune i socijalistički direktori i izabranici bivših vlasti. Tu jasno nema razlike, s time da će ovi iz pretvorbe i dalje izgleda biti stupovi društva, biti će gospodarske, sutra dan možda i moralne ferijatide a ovi novopečeni poduzetnici u području graditeljstva možda bi se mogli i loše provesti. Evo, to je recimo jedan posao kojim bi se trebala baviti hrvatska Vlada, da ne kažem hrvatska politika. To je posao kojim bi se trebao baviti taj glavni ravnatelj što će reći hrvatska policija i hrvatsko državno odvjetništvo, sudstvo itd. ali imam dojam da je policiji točno određeno da ne kažem sužen djelokrug iako kada vidim da čelne funkcije u policiji ali i još nekim strukturama obavještajnoj zajednici na primjer obnašaju ljudi koji nam netom dolaze iz zaštitarskih tvrtki najvećih hrvatskih kompanija onda ni ne možemo puno očekivati u ovom trenutku od hrvatske da će ona ustati protiv recimo tih stupova društva jer je sve naprosto umreženo. Gotovo da svi prvi ljudi hrvatske policije, obavještajne zajednice dolaze preko tih velikih tvrtki iz pojedinih zaštitarskih funkcija na čelna mjesta ove države. I utoliko se onda te ljude u tim tvrtkama pusti na miru. Pa pogledajte, bivši ravnatelj obavještajne zajednice gospodin Podbevšek sad vodi neku zaštitarsku tvrtku. Šef obavještajne službe dolazi iz tih tvrtki itd., i onda se postavlja pitanje što bi trebala raditi naša policija. Mislim da bi se trebala Zahvaljujem. ja bih kolegi Kajinu zapravo možda da ne ispadne nekakva nedoumica. Kad je riječ o mogućoj suženosti djelovanja policija sadašnji zakon koji vrijedi ne po ocjeni onih koji su ga donosili nego po ocjeni međunarodnih eksperata osigurava samostalnost policiji. Dakle, policija nema nikakvih zakonskih ograda u smislu da se na nju može utjecati. Međutim, kad je riječ o učinkovitosti upravo se slažem s vama i tu o tome razgovaramo. Međutim, da bi policija bila učinkovita ona mora biti adekvatno organizirana. Šta imenovanje glavnog ravnatelja donosi? Donosi i ruši intenciju postojećeg zakona. Postojeći zakon je imao intenciju da organizacija policije bude što plića. Dakle, da od ravnatelja do operativca ima što manje stepenica. ravnatelja, glavnog ravnatelja, ravnatelja, načelnika uprava, načelnika odjela ta organizacija postaje duboka. I zapravo od šefa do onog koji bi to trebao izvršiti imate sedam stepenica i jednostavno organizacija zbog toga neće biti učinkovita. I ja nisam siguran kolega Kajin da je i ovaj zakon u skladu sa Zakonom o državnim službenicima. Ja ne znam gdje se u tom zakonu spominje naziv glavni ravnatelj. To je nekakav Možda ga je trebalo nazvati nekako drugačije, pa da ne ispadne mislim da mora imati ravnatelja da bi mogao imati glavnog ravnatelja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ne, oprostite, niste se javili. ne čuje./… Uvaženi zastupniče, niste se na vrijeme javili za repliku.

Ma nisu sporni naši zakoni. Naši zakoni su, ajde, recimo, pogotovo sada ove koje usklađujemo sa europskim tekovinama u cijelosti onakvi kakve poznaju i zapadno europske zemlje. Sporna je naša praksa, onu koju sam vam pokušavao opisati. Ako su čelni ljudi, na ravnateljstvu policije. Zapravo ljudi ili obavještajne zajednice koje dolaze iz tih velikih zaštitarskih tvrtki koji čuvaju velike kompanije i koji su zapravo čuvaju odstupnicu svojim radom, da se sutradan ponovo vrate ili zaposle u tim velikim kompanijama. Pa što možemo očekivati od tog ravnatelja nego da bude kuco, kako bi rekli Istrijani i da ne dira one koji su ga na neki način zadužili da preko vlasti dođe na poziciju, na čelnu poziciju u MUP-u ili obavještajnoj zajednici, odnosno da bude kuco, da bi im se sutradan mogao tamo vratiti. Pogledajte paradokse, na primjer, naš, da ne imenujem sada ljude, bivši šef obavještajne zajednice odlazi u jednu takvu tvrtku. U Istri, takvi ljudi odlaze u neke druge velike tvrtke. Naš bivši glavni državni odvjetnik nakon što je prestao sa radom, ni manje ni više počinje zastupati dečke iz zločinačke organizacije. Pa kamo to vodi? Pa sve je to umreženo u ovoj državi, i protiv toga treba se i boriti i o tome treba progovoriti. Koliko god to nezahvalno u ovom trenutku svima nama bilo. Zahvaljujem. I druga replika uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. **Hanžek, Ivan (SDP)** Prvo da se našalim, mala smo država i teško je osigurati da svatko tko je obavljao neku javnu dužnost ne ode u nešto što je srodno povezano ili na sličan način može dovesti do situacije da nam se čini čudnim. Ali ja, moja replika se odnosi, kolega Kajin, na jednu stvar, koju ja, mislim da s punim pravom mogu ovdje zastupati a to je da ne treba generalizirati. Velika veličina pripadnika službe koja je u policiju došla zatečena ostala, pa i oni koji su otišli. Da li su to sretne promjene bile ili nisu, da li su bile iz političkih, inih i ovih razloga, otom, potom, ali mislim da ne bismo trebali sumnjati u profesionalizam i sposobnost tih ljudi da odrade poslove koji su im dati u zadatak. S vama se slažem u jednoj stvari, a to je, da mora postojati politička volja, da se neke stvari sankcioniraju, da se realizira ono što, za što se društvo opredijelilo. Nažalost, tog mi u ovom trenutku u Hrvatskoj nemamo, zajedničke političke volje, da krenemo zajednički bez ostatka u borbu protiv korupcije i protiv svih oblika kriminala. Ne treba štiti nikoga, ja ne štitim policiju, ali mislim da ne treba niti policiju isključivo na stup srama stavljati zbog stanja sigurnosti kriminaliteta i ostalih stvari koje su prisutne u društvu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, sada na vrijeme pripremljenu, uvaženi zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine zastupniče, jasno je, svatko može otići kamo god želi i nitko nikome ne može, ako zakon to ne propisuje zabraniti što će raditi nakon što se zahvali na dužnosti koju mu je povjerio ministar, Vlada ili netko treći. Ali ja vas uvjeravam da taj netko koji očekuje da ide točno u tu taj neće dirati šefove te tvrtke i poslovanje te tvrtke. A svi mi znamo kako su ti pojedinci 90.-ih godina stjecali te tvrtke kroz pretvorbu i privatizaciju i isto tako velika većina nas misli da je to bio jedan krajnje nečasan, nepošten, nekorektan i nadasve da su, usuđujem se reći i polu kriminalan ili čisto kriminalan posao. Jer je država vlast dala priliku nekome da stekne sve, a drugima da ne dođe do ničega osim do kante ili do tog kontejnera iz koje je uzimao Ono što je jednom riječju od početka rođeno pod navodnicima "grbavo", to tokom vremena ne može se ispraviti. A ti naši ljudi svojim ponašanjem, svojim zaštitničkim karakterom upravo pokušavaju ispraviti ono ono što bi trebalo sankcionirati i kazniti. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, prije svega želim se u ime Vlade očitovati da Vlada prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2. da se iza riječi "zakona", dodaju riječi "dopune o policiji", znači Zakona o policiji, Vlada prihvaća pa onda to postaje sastavini dio ovoga Prijedloga zakona. potpredsjedniče i uvažene dame i gospodo zastupnici, nekoliko osvrta na raspravu. Ja se zahvaljujem na raspravi, nekoliko mojih komentara i na raspravu gospodina Ostojića i gospodina Lučina. danas uvažena saborska zastupnika, ali osobe koje su u mandatu od 2000. do 2003. bili zaduženi za resor unutarnjih poslova, što normalno uključuje i policiju. Ovlasti i položaj, gospodin Ostojić je bio ravnatelj policije, ja sam u uvodnom obrazloženju rekao da je ovaj Zakon donesen 2000. godine. Ništa nije u ovlasti i položaju ravnatelja policije, tadašnjega, mijenjano ovom izmjenom i dopunom, sadašnjim Prijedlogom izmjena i dopuna ovoga Zakona. Činjenica je da, i gospodin Lučin je rekao, očekivao je 2000. godine da će policijski službenici biti birani natječajem, pa u čitave četiri godine, gospodine Lučin, vašeg mandata niti jedan policijski službenik nije biran natječajem. Ove Izmjene i dopune Zakona, ova kraća izmjena i dopuna Zakona upravo prateći ostale zakone, Zakon o sustavu državne uprave i Zakon o primopredaji vlasti koje su izmjene donesene u prethodnom mandatu HDZ-ove Vlade, otvaraju mogućnost natječaja. Ne možemo oglasiti natječaj za radno mjesto koje nije sukladno ovim zakonima. Mi u Zakonu o policiji, činjenica imamo naziv, ravnatelj policije, pomoćnik ministra. I moramo izbrisati iz Zakona pomoćnik ministra, da bi mogli uskladiti sa ovim zakonima. I to je čitava bit ovoga Zakona. Ja sam rekao, vi ste nažalost bili vani dok sam ja davao uvodno obrazloženje, pa možda niste čuli taj podatak, Zakon u policiji će ići u cjelovite izmjene, ali ovo je nužni uvjet da bi uskladili sa ovim zakonima da bi mogli imati pripremni pripremni natječaj koji neće biti u suprotnosti sa postojećim zakonom. I to je bit ove kraće izmjene. Je li to vama kozmetika ili ne, ja ne znam, ali činjenica da je ovo, da je ovo trebalo biti, da se ovo mora napraviti. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstava, ona je u nadležnosti Vlade i ja vam već sada mogu reći, ona je već pripremljena, ona sadrži i onaj posebni odjel koji ste vi nazvali hrvatski FBI, a to je, a posebna jedinica za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao prilagodba Ministarstva unutarnjih poslova u provedbi četiri Vladine strategije donesene u mandatu od 2003. do 2007. o suzbijanju korupcije, organiziranog kriminaliteta, trgovine ljudima i narkoticima. Prema tome, ovaj zakon je samo, ova kraća izmjena zakona je samo preduvjet da bi se moglo oglasiti u natječaj, provesti natječaj za izbor glavnog ravnatelja policije. Nešto o nazivu. Konzultirali smo kako se ova ova odgovorna funkcija naziva u drugim zemljama. U zemljama Europske unije najčešći je naziv glavni direktor policije. Međutim, jezikoslovci su rekli riječ direktor nije u duhu hrvatskog jezika i primjerena je riječ ravnatelj. Budući da u hrvatskoj javnosti vrlo često se Ministarstvo unutarnjih poslova poistovjećuje sa nazivom policija, pa vrlo često i u hrvatskom tisku možete i za ministra unutarnjih poslova pročitati ministar policije. Policija je samo jedan dio unutarnjih poslova što vi jako dobro znate i ne trebam posebno ovdje polemizirati o tome da bi se napravila ta jezična distinkcija. Jer drugi pomoćnici ministra će po novome zakonu biti ravnatelji, da bi se izbjegli bilo kakvi nesporazumi oko naziva što implicira i nesporazume u ovlastima i odgovornostima išlo se na prijedlog naziva glavni ravnatelj policije. Gospodin Kajin je govorio o političkoj ovisnosti. Vlast štiti i omogućuje ne znam što. Ne znam da li je to obilježje pa spomenuli ste i generala Zagorca. Gospodine Kajin, general Zagorec je bio pomoćnik ministra obrane koji je razriješen negdje u šestom mjesecu 2000. godine i ništa se s tim gospodinom nije događalo dok nije došla HDZ-ova vlast, dok nije došao i HDZ-ov ministar obrane, evo danas ministar unutarnjih poslova pa su se tek nakon 2003. godine počeli u tom istom Ministarstvu obrane pronalaziti dokumenti koji su tamo bili čitavo vrijeme i nitko ništa, nitko nije poduzimao nego HDZ-ova vlada, HDZ-ov ministar i danas imamo postupak koji će završiti nadam se pred hrvatskim pravosuđem sa pravorijekom koji će reći nadležna tijela. Prema tome, ova vlast ako to implicirate nema i ne štiti nikakvi politički kriminal. Ravnateljstvo policije predistražnim radnjama potpuno slobodno i vezano je isključivo zakonom i propisima Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem ministru unutarnjih poslova uvaženom Berislavu Rončeviću. Time je rasprava zaključena i dame i gospodo glasovat ćemo. Ispričavam se imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Ma mislim da je važno. Imam ispraviti dva navoda. Prvi navod je dakle u obliku pitanja zašto vi niste išli na natječaj imali ste četiri godine. Nismo imali četiri godine, nego tri godine, a prema savjetu stranih konzultanata dok se zakon ne implementira, odnosno dok ne saživi savjetovano je da ne idemo sa tom mjerom. Drugi netočan navod je da ova promjena garantira daljnje promjene unutar ovog sustava. Netočno. Vi ste de facto ovom promjenom stavili cijelo ravnateljstvo van zakona. Zašto? Recite mi! Čekajte, vi imate glavnog ravnatelja, a imate dva zamjenika ravnatelja. Vi ste onda morali barem ovim zakonom predvidjeti da se i zamjenici ravnatelja zovu zamjenici glavnog ravnatelja, inače su stavljeni van zakona. tako bih mogao slijedom dalje. Prema tome, nisu stvoreni uvjeti za izmjene. Mislim da je stvar zakomplicirana. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. O ovoj točci dnevnog reda glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti.